Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 3. seje Državnega zbora. Današnje seje se ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci:

s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, s Predlogom priporočila. Poročili je v obravnavo Državnemu zboru predložil Varuh človekovih pravic, zato zdaj dajem besedo varuhu človekovih pravic Petru Svetini za dopolnilno obrazložitev poročil. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, cenjeni predstavniki Vlade, dober dan in lepo pozdravljeni! Danes vam predstavljam 27. redno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in poročilo državnega preventivnega mehanizma, ki se nanašata na leto 2021. Tudi leto 2021 je v veliki meri zaznamovala pandemija covida-19. Skozi vse leto smo se srečevali z različnimi ukrepi za zaščito življenja in zdravja, ki so močno posegli v naša življenja in nenazadnje tudi v naše pravice in svoboščine ter jih močno omejevali. Pri Varuhu smo v tem obdobju prejeli za dobro tretjino več zadev kot pred tako imenovanim covidnim obdobjem. Obravnavali smo skoraj 7 tisoč zadev, od tega smo na lastno pobudo odprli 77 širših vprašanj in ugotovili 276 kršitev pravic in drugih nepravilnosti. Največ kršitev, kar 63, smo ugotovili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, temu sledijo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Vlada Republike Slovenije in drugi. Načelo dobrega upravljanja zahteva tudi, da se ministrstva, vladne službe, občine in druge javne institucije pravočasno in argumentirano odzovejo na prejete predloge. Okrepiti je treba zavedanje glede pojasnilne dolžnosti, ki jo imajo. Vsak državni uradnik se mora zavedati, da lahko s svojim odnosom do dela in do ljudi pomembno vpliva na življenje posameznikov. Tega bi se morali zavedati tudi zaposleni na centrih za socialno delo, kamor prihajajo posamezniki v hudih stiskah. Državni birokratski aparat mora biti dostopen in prijazen do prebivalk in prebivalcev, žal pa je pogosto odtujen in brezčuten. Veliko posameznic in posameznikov se zato zaradi počasnega odločanja, nerazumevanja obrača na nas. Lani smo obravnavali pobudo, ko je na primer trajalo kar tri leta, da je pristojni organ rešil pritožbo za premestitev iz enega doma starejših v drugega. Tako dolgotrajno odločanje je popolnoma nesprejemljivo. Dogajanje v času pandemije je samo še bolj utrdilo moje prepričanje, kako zelo pomembne so za delovanje demokratične države in družbe neodvisne državne institucije, ki so zunaj tradicionalnih treh vej oblasti. Po polovici svojega mandata opozarjam, da se neodvisne državne inštitucije soočamo s spodkopavanjem našega delovanja, predvsem s strani oblasti in odločevalcev, ko in če se naše delovanje, odločitve ali priporočila ne skladajo z njihovimi političnimi cilji. Takšni poskusi politizacije neodvisnih državnih inštitucij kažejo na slabo razumevanje delovanja sodobnih demokracij. Preseneča me, da je vloga inštitucije Varuha človekovih pravic pogosto nerazumljena in da je nerazumevanje njegovih pristojnosti, ki so opredeljene v Ustavi Republike Slovenije in Zakonu o varuhu človekovih pravic, na strani politično izpostavljenih posameznikov in vidnih predstavnikov političnih strank. Pristojnosti Varuha so do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Moderne države, med njimi tudi Slovenija, so ustanovile varuha človekovih pravic, da varuje človekove pravice in temeljne svoboščine prebivalk in prebivalcev napram oblastnim organom, prepogosto pa smo v javnosti, še posebej prek družbenih omrežij, pozivani, naj delamo ravno obratno. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da smo v lanskem letu izdali brošuro, tudi v lahkem branju, kjer osveščamo, kdaj lahko in kdaj ne moremo pomagati. Ocenjujem, da moramo z vidika informiranja čim širše javnosti o nalogah in pristojnostih Varuha narediti še več. Temu je namenjena tudi naša akcija, ki smo jo začeli letos. V sodelovanju s slovenskimi občinami odpiramo tako imenovani varuhov kotiček, kjer lahko občanke in občani najdejo informacijski material o delovanju naše inštitucije, zagovorništva otrok in drugih pristojnostih iz našega dela, povzetke letnih poročil, vlogo za pobudo v analogni obliki, prav tako pa povezavo na našo spletno stran. S tem ljudem omogočamo tako informiranje kot tudi lažji dostop do naše inštitucije. S pomočjo različnih komunikacijskih pristopov, orodij in kanalov zagotavljamo svojo aktivno vlogo v razpravah o temah s področja človekovih pravic, ozaveščamo o pomenu spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepimo pomen in prepoznavnost inštitucije kot verodostojnega sogovornika. Lani smo zabeležili skoraj 7 tisoč spletnih objav in omemb o našem delu. Medijem smo posredovali 130 sporočil za javnost, izpostavili 76 primerov iz našega delovanja, mediji pa so o temah, povezanih s človekovimi pravicami, poročali v 3 tisoč 94 prispevkih, od tega je bilo tisoč 497 objav neposredna posledica komunikacije, aktivnosti inštitucije. Vloga inštitucije Varuha človekovih pravic pa ni, da se javno odziva glede na pričakovanja predstavnikov različnih političnih opcij. Težave, s katerimi se ljudje obračajo na nas, želimo reševati v demokratičnem dialogu. Ko ga ni ali pa ga ni mogoče doseči, se oglasim in opozorim na tisto, kar je v določenem trenutku treba izpostaviti. Pričakujem spoštovanje naše neodvisnosti in samostojnosti, tudi finančne avtonomije, na kar državo opozarja tudi Evropska komisija v svojem poročilu o stanju pravne države v Sloveniji. Odločba Ustavnega sodišča iz decembra 2020 o zagotavljanju finančne avtonomije Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča v zvezi z nekaterimi določbami Zakona o javnih financah je izrednega pomena. Pristojne zato pozivam, da jo čim prej implementirajo, saj s tem zamujajo že skoraj eno leto. Ob tem dodajam, da je zaskrbljujoče, da se število neizvršenih sodb Ustavnega sodišča povečuje. Letos na podlagi vseh obravnavanih zadev in dejavnosti dajemo 86 novih priporočil, da bi preprečili nadaljnje kršenje človekovih pravic in za izboljšavo zakonodaje ter delo posameznih organov. Naša priporočila izhajajo predvsem iz konkretnih pobud posameznic in posameznikov. Naslavljajo odpravo kršitev njihovih pravic in zmanjševanje stisk, s katerimi se v vsakdanjem življenju sooča vse več ljudi. Nedopustno je, da ostaja neuresničenih kar 150 preteklih priporočil, od katerih se skoraj vsa nanašajo na Vlado. da Ministrstvo za pravosodje že drugo leto, in tokrat brez dodatnih argumentov, zavrača naše priporočilo, da skupaj z drugimi odgovornimi ministrstvi sprejme dodatne ukrepe, ki bi zagotavljali dodatne oblike brezplačne pravne pomoči. Področje delovanja inštitucije Varuha je obsežno in pomembno. S tremi namestniki ter sodelavkami in sodelavci strokovno in odgovorno opravljamo svoje poslanstvo. Pristojnosti Varuha so sicer omejene, vendar pa glede na to, da smo od lani tudi nacionalna inštitucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih, pogosto opozarjamo tudi na sistemske težave, opravljamo mednarodna poročanja in analize. Tudi lani smo veliko pozornosti namenili različnim ranljivim skupinam, kot so otroci, invalidi, starejši, ženske, narodne, etične skupnosti, zaposleni, brezposelni, verske skupnosti, LGBTIQ+ in tujci. Nesprejemljivo je, da katerokoli ranljivo skupino odrivamo na rob družbe in ne upoštevamo njihovih z ustavo zagotovljenih pravic. Na področju enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije je bila lani rdeča nit obravnavanih zadev dostopnost invalidov do grajenega okolja, javnega prevoza in komunikacij. Ob obravnavi zatrjevane neodzivnosti gradbene inšpekcije na prijavi arhitekturnih ovir smo odkrili sistemske nepravilnosti Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Izkazalo se je, da ima gradbena inšpekcija nadzor le nad gradnjami, ne pa tudi nad že zgrajenimi objekti, ZIMI pa ne določa organa za nadzor nad izvajanjem dostopnosti do že zgrajenih objektov v javni rabi za invalide. Zato smo že podali predlog za spremembo zakona. Opozarjam še, da minister, pristojen za invalidsko varstvo, že več kot 10 let zamuja z izdajo podzakonskega akta, ki določa minimalne zahteve za dostopnost blaga in storitev za invalide. Zaskrbljujoče je, da se gibalno ali senzorno oviran invalid 11 let po uveljavitvi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov lahko še vedno znajde pred nepremostljivo oviro, stopnico pred vhodom v javno šolo, v center za socialno delo, lekarno ali drugo javno ustanovo. Od države pričakujem, da zagotovi ustrezno infrastrukturo, s katero bo omogočena enaka obravnava vseh oseb v družbi oziroma njihovo socialno vključevanje. Očitno je, da v Sloveniji potrebujemo neodvisno telo za spodbujanje varovanja in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov. Na to opozarjamo že 12 let. Pri Varuhu smo pripravljeni prevzeti to pomembno in odgovorno nalogo, saj smo že zdaj kot edina nacionalna inštitucija za človekove pravice v Sloveniji pristojni za spremljanje implementacije mednarodnih standardov človekovih pravic v državi, torej tudi Konvencije o pravicah invalidov. Razočaran sem, da je bil letos poleti brez posvetovanja z nami in kljub našemu predlogu, da smo pripravljeni prevzeti naloge tega neodvisnega telesa po konvenciji, v zakonodajni postopek vložen predlog zakona o svetu za invalide. Sem pa zadovoljen, da pristojni odbor ni dal soglasja k predlogu zakona. Vsekakor podpiram odločitev, da bo v kratkem o ustanovitvi neodvisnega telesa izvedena širša razprava. Nujen je tudi pregled učinkovitih in uspešnih praks večine držav članic Evropske unije. Glede vključevanja civilne družbe v delovanje novoustanovljenega telesa pa bi se lahko zgledovali po našem državnem preventivnem mehanizmu, ki je tudi v evropskem merilu priznan kot primer dobre prakse. Z vidika implementacije konvencije opozarjamo tudi na neizvajanje deinstitucionalizacije. Skrajni čas je, da pristojni čim prej in v dialogu z zainteresirano civilno družbo pripravijo celovito strategijo deinstitucionalizacije, ki bo upoštevala mednarodne standarde spoštovanja pravic invalidov. Država mora tudi čim prej sprejeti strategijo deinstitucionalizacije za starejše. Še vedno ostaja neuresničeno tudi lanskoletno priporočilo, da naj pristojno ministrstvo uvede družinsko asistenco v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let, s ciljem dodatnega zmanjšanja institucionalizacije otrok s posebnimi potrebami in z namenom uresničevanja pravice otrok s posebnimi potrebami do družinskega življenja. Iz enakega razloga ponavljamo tudi priporočilo, da se družinam, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, izgubljeni dohodek odmeri vsaj v znesku minimalne plače. Resnično pričakujemo uresničitev tega našega priporočila. Glede novele Zakona o osebni asistenci, ki je bila sprejeta lani oktobra, menimo, da predstavlja pomemben korak naprej v pravo smer. Pričakujem pa, da se že uveljavljene pravice do osebne asistence ne bodo krnile. Po naših dolgoletnih prizadevanjih za odpravo krivic posameznikom, ker jim Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni priznal pravice do invalidnine, ker je pri njih prišlo do telesne okvare, ki je nastala zaradi bolezni po letu 2013, je bila končno lani sprejeta novela zakona. Veliko smo se ukvarjali tudi s pravicami otrok. Ponovno smo opozarjali na pomen hitrega odločanja in upoštevanja največje koristi otroka v vseh zadevah v sodnih in drugih postopkih. Pri tem je izrednega pomena dovoljšne število sodnih izvedencev v družinskih zadevah, saj njihovo pomanjkanje, ki je v Sloveniji zelo kritično, lahko vodi v kršitve pravic otrok. Zato od Vlade in Zdravniške zbornice pričakujem, da to nevzdržno stanje glede pomanjkanja sodnih izvedencev v najkrajšem možnem času odpravita. V okviru Varuha deluje tudi zagovorništvo otrok. Samo lani smo zagovornika postavili 100 otrokom, do sedaj pa jih je že več kot 900. Pri tem ugotavljamo, da v praksi pristojne inštitucije, torej predvsem sodišča in centri za socialno delo, še vedno ne storijo dovolj, da bi zaščitile otroke, saj pogosto ne pretehtajo dovolj njihovih mnenj, želja in interesov ter tako nemalokrat na nezadostni podlagi odločajo o njihovih koristih. Veliko primerov je zadevalo tudi otroke s posebnimi potrebami. Poudarjam pomen brezplačnega prevoza tako za učence s posebnimi potrebami kot za predšolske otroke s posebnimi potrebami, kar tudi še vedno ni uresničeno. Odgovornost pa druga na drugo prelagajo država, občine in šole. Še vedno ostaja neuresničeno tudi lanskoletno priporočilo, da naj pristojno ministrstvo uvede družinsko asistenco v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let. Iz enakega razloga ponavljamo tudi priporočilo, ki sem ga omenil že prej – da se izgubljeni dohodek odmeri vsaj v znesku minimalne plače. Očitno je, da že sedaj uresničujemo poslanstvo varuha otrokovih pravic, saj se aktivno zavzemamo za odpravljanje kršitev njihovih pravic in smo hkrati glasni zagovorniki, da se sliši glas otrok. Z različnimi projekti promoviramo otrokove pravice tudi v šolah in drugih ustanovah. Eden od mojih namestnikov je pristojen prav za otrokove pravice. Aktivni smo tudi v evropski mreži varuhov otrokovih pravic, kjer z drugimi inštitucijami izmenjujemo dobre prakse krepitev otrokovih pravic na nacionalni in mednarodni ravni. Zato pozivov k ustanovitvi posebnega varuha otrokovih pravic pravzaprav ne razumemo, saj menimo, da drobljenje pristojnosti in nalog ne bi pozitivno vplivalo na dejansko zaščito in uveljavljanje pravic otrok. Menim, da bi boljšo zaščito otrokovih pravic v Sloveniji zagotovili z obstoječim delovanjem in boljšo koordinacijo obstoječih inštitucij, ki na različnih nivojih že zdaj obravnavajo otroke. Glede starejših je bila lani, kot se vsi dobro spomnimo, osrednja tema priprava in sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Na zakon smo čakali več kot dve desetletji, razočarani pa smo, da zakon v premajhni meri zagotavlja človekove pravice starejših invalidov, saj naši pripombe in predlogi večinoma niso bili upoštevani in sprejeti. Pristojne pozivam, da ugotovljene pomanjkljivosti čim prej odpravijo, če je potrebno tudi s spremembami zakona. Problematično je tudi dolgotrajno odločanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zvezi s pokojninami, saj predstavlja kršitev načela dobrega upravljanja. Obravnavali smo na primer pobudo, v kateri je ZPIZ za odločbo o pritožbi potreboval skoraj osem mesecev. Na področju zdravstvenega varstva opozarjamo, da sta dostop do zdravnika in kakovost zdravljenja ključna elementa javnega zdravstva. Pristojni naj čim prej sprejme ukrepe za zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov družinske medicine, medicine dela, pedopsihiatrov, oftalmologov in kliničnih psihologov. Od Zdravniške zbornice Slovenije, ki je eden izmed pomembnejših stebrov slovenskega zdravstvenega sistema, za katerega pa vemo, da je v krizi že leta, pričakujem korektno sodelovanje in ne izogibanja odgovornosti, ko jih zaprosimo za posredovanje strokovnega mnenja. Naša vloga je, da na podlagi konkretnih pobud varujemo človekove pravice, zaznamo širša vprašanja in od pristojnih zahtevamo ustrezna pojasnila, na podlagi katerih oblikujemo svoja stališča in priporočila. Še vedno je neuresničeno tudi naše priporočilo glede vzpostavitve registra redkih nemalignih bolezni. S sistemskega vidika tudi ni ustrezno poskrbljeno za zagotavljanje namestitvenih kapacitet za osebe, ki zaključijo bolnišnično zdravje, njihovo zdravstveno stanje pa jim ne omogoča samostojnega življenja. Posebej moram izpostaviti številna neuresničena priporočila s področja pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Popolnoma nerazumljivo je, da Ministrstvo za zdravje še vedno zavrača naše priporočilo, da naj Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pravico do izposoje medicinskih pripomočkov zagotovi tudi začasno nepomičnim osebam. Prav tako je nedopustna sedanja ureditev, da se v primeru nadstandardne storitve pacientu ne omogoči plačila v višini standardne storitve, ki bi mu sicer pripadalo. V takšnem primeru pacient nima nobene možnosti glede izbire zdravljenja, čeprav je zavezan k plačilu obveznega zavarovanja. Na področju stanovanjskih zadev smo največ pobud obravnavali glede nedodelitev oziroma izselitev iz neprofitnih stanovanj ali pa bivanjskih razmer v neprofitnih stanovanjih. Poudarjam, da je stanovanjska politika v državi vse prej kot ustrezna. Mladi imajo čedalje manjše možnosti za nakup svoje nepremičnine, ob tem pa se tudi neprestano dvigujejo najemnine. Pristojno ministrstvo ponovno pozivam k celoviti prenovi zakonodaje na področju stanovanjskih zadev, predvsem stanovanjskega zakona, pri čemer naj upošteva tudi naša predhodna priporočila. Na področju okolja smo pristojno ministrstvo večkrat pozvali, naj spoštuje določbe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, torej Aarhuške konvencije. Varuh z zaskrbljenostjo opaža tudi tendence lokalnih oblasti, da dejansko ne poskrbijo za vključitev potencialno prizadetih posameznikov v konkretne upravne postopke. Tak primer je na primer izdajanje dovoljenj za začasno obremenjevanje okolja s hrupom, konkretno pri organizaciji koncertov ali drugih javnih prireditev. Pri Varuhu tako obravnavamo sistemski problem v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Novo mesto. Poseben primer pa je primer Delavske ulice v Mestni občini Celje, kjer občina že 22 let ni rešila nevzdržnih razmer, v katerih zaradi spora z orodjarno živijo prebivalci. S tem, ko občina s svojo pasivnostjo tolerira obstoječe stanje, prebivalcem ne zagotavlja pravice do zdravega življenjskega okolja, na kar že leta opozarjamo pri Varuhu. Že več let opozarjamo na dolgoletno problematiko sanacije degradiranih območij, saj obstoječe stanje posega v pravico do zdravega življenjskega okolja. Pristojne pozivamo k potrebnim rešitvam v zvezi s problematiko anhovske in Soške doline, zavzemamo pa se tudi za takojšnjo celovito sanacijo Celjske kotline, ki sodi med najbolj degradirana območja. Pričakujemo tudi nadaljevanje sanacije zgornje Mežiške doline s posebno pozornostjo oziroma skrbjo za preprečevanje novih onesnaženj. O tem sem pred kratkim obvestil tudi posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje gospoda Davida Boyda. Okoljskih , na katere opozarjamo že leta, a se nič ne premakne, je ogromno. Ministrstvu za okolje in prostor zato v aktualnem poročilu nismo dali novih priporočil, smo pa opozorili na nujnost uresničitve kar 17 preteklih neuresničenih priporočil. Nedopustno je, da Vlada in Državni zbor še vedno nista sprejela potrebnih predpisov, ki bi omogočili uresničevanje pravice do pitne vode, zapisane v ustavo že pred šestimi leti. Poudarjam, da mora biti pravica do pitne vode enotno urejena na državnem nivoju in ne, kot velja sedaj, da vsaka občina samostojno določa pogoje za prekinitev oskrbe s pitno vodo. Veliko smo se ukvarjali tudi s svobodo izražanja. Zaskrbljen sem nad razmahom epidemije nestrpnosti in sovražnosti. Svoboda izražanja je demokratična pridobitev, vendar ni absolutna. Že od začetka svojega mandata neprestano izpostavljam skrb za etiko javne besede in spoštovanje človekovega dostojanstva. Kam podpihovanje in sovražnost lahko pripeljeta, so pokazali tudi dogodki v zadnjem tednu. Organe odkrivanja in pregona sem že večkrat pozval, naj se ob takšnih primerih nemudoma odzovejo. Naš Center za človekove pravice je pripravil analizo tožilske prakse glede pregona kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti po 297. členu Kazenskega zakonika. Na podlagi te analize dajemo pet novih priporočil. Eno izmed njih je, da je potrebna priprava ustreznih zakonskih podlag, ki bodo omogočile učinkovito preprečevanje sovražnega govora na spletu in družbenih omrežjih. Razočaran sem, da je Ministrstvo za pravosodje zavrnilo naše priporočilo, da se s spremembo Kazenskega zakonika omogoči subsidiarni pregon tako imenovanega sovražnega govora, na primer na način, da bi bil pregon mogoč tudi širšemu krogu žrtev, kot so pooblaščene organizacije. Pričakujem, da ministrstvo upošteva namen našega priporočila in da najde ustrezno rešitev. Iz analize sicer jasno izhaja, da vsako žaljenje, grožnje in neustrezno izražanje v javnosti še ne pomenijo nujno kaznivega dejanja tako imenovanega sovražnega govora, izpostavljam pa, da lahko neprimerno izražanje nakazuje na kakšno drugo kaznivo dejanje ali predstavlja podlago za odškodninsko odgovornost, na primer zaradi razžalitve. Pomembno je, da se posamezniki zavedajo svojih pravnih možnosti tudi v takih primerih. Na področju boja proti trgovini z ljudmi posebej izpostavljam, da še vedno ni ustanovljen poseben nacionalni poročevalec za boj proti trgovini z ljudmi. To pomembno nalogo smo v naši inštituciji pripravljeni prevzeti. Opozarjamo, da še vedno ostaja neuresničeno naše priporočilo, naj pristojno ministrstvo in Vlada čim prej pripravita novelo Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj tako, da se vsem žrtvam kaznivih dejanj trgovine z ljudmi omogoči dostop do nacionalnih shem, in ne zgolj državljankam in državljanom Slovenije ali Evropske unije. Zavlačevanje s sprejetjem tovrstne spremembe zakonodaje, ki terja le črtanje šestih besed iz 5. člena Zakona in ki žrtvam krati pravico do odškodnine, je neopravičljivo. Pobude ljudi, ki se obračajo na nas, kažejo na to, da niso vsi deležni enake kakovosti storitev inštitucij v vseh primerih prijavljenega nasilja. Ob tem je nujno zavedanje, da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča, ne glede na to, kaj je žrtev rekla, storila ali česa ni storila. Glede na priporočila GREVIO, to je Skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in v družini, pristojne organe pozivamo, da sprejmejo strategijo, ki naslavlja vse oblike nasilja nad ženskami, in da preučijo vsa njihova priporočila, dana Sloveniji, ter čim prej oblikujejo in sprejmejo ukrepe za njihovo uresničitev. Glede tujcev opozarjamo, da v slovenski pravni red še ni bila ustrezno implementirana Direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, kar bi bilo treba urediti v Zakonu o tujcih. Obravnavali smo kar nekaj zadev, ki se nanašajo na predolgotrajne postopke. V enem primeru je zaradi dolgotrajnega odločanja o dovoljenju za stalno prebivanje otroka in neupoštevanja načela varovanja pravic strank otrok ostal brez urejenega dovoljenja za prebivanje. Glede narodnih in etičnih skupnosti se je tudi lani največ obravnavanih zadev nanašalo na romsko skupnost. Ponovili smo svoje stališče, da pravna in komunalna neurejenost romskih naselij ogrožata uresničevanje človekovih pravic in posebnih pravic romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov. V povezavi s policijskimi postopki smo pristojnemu ministrstvu priporočili, da se v okviru usposabljanja uslužbencev policije, ki vodijo pomiritvene postopke po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, posebna pozornost nameni temu, da bo pooblaščena oseba, ki vodi obravnavo, vsem v postopku omogočala spremljanje poteka nastajanja zapisnika in ustrezno zabeležila izjave vseh udeležencev, podanih na naroku. Spoštovani, poleg letnega poročila pa predstavljam še poročilo državnega preventivnega mehanizma za leto 2021. Naloga državnega preventivnega mehanizma je krepiti varstvo oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Lani smo obiskali 60 krajev odvzema prostosti. Ob obiskih domov za starejše smo kot že vrsto let poprej ugotovili, da obstajajo težave s pridobivanjem pravne podlage za zadrževanje v domovih, kjer varovanja stanovalcev zaposleni ne izvajajo s klasičnim zaklepanjem oddelka. DPM je ugotovil tudi prezasedenost varovanih oddelkov domov starejših, recimo na Primorskem, ki imajo varovane oddelke za stanovalce z demenco. Do prezasedenosti in celo do nameščanja stanovalcev na hodnikih in v kopalnicah je v konkretnih primerih največkrat prišlo zaradi sklepa sodišča. V posebnih socialnovarstvenih zavodih smo preverjali predvsem prezasedenost varovanih oddelkov, kar vpliva na kakovost bivanja vseh stanovalcev, predstavlja pa tudi večjo obremenitev zaposlenih. Nevzdržne razmere na teh oddelkih, ki trajajo že več kot 10 let, lahko nedvomno opredelimo kot grdo ravnanje s stanovalci, za kar pa je odgovorna država. Pri obiskih kriznih centrov za otroke in mladostnike ugotavljamo, da se število bivalnih dni za otroke v starosti od šest do 18 let v zadnjih letih povečuje in da so namestitve vedno daljše, in opozarjamo, da to običajno ni v korist nameščenih otrok in ni v skladu s konceptom delovanja kriznih centrov, po katerem naj bi bile namestitve kratkotrajne oziroma začasne. Pristojno ministrstvo pozivamo k ukrepanju. Tudi lani smo bili mednarodno aktivni. Udeležili smo se prek 70 različnih mednarodnih dogodkov. Lani decembra, na primer, sem bil soglasno izvoljen v Upravni odbor direktorjev za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov, kar je zame veliko priznanje za opravljeno delo, predvsem pa zaveza k prizadevanjem za širjenje kulture spoštovanja človekovih pravic tako na nacionalni kot regionalni in mednarodni ravni tudi v prihodnje. Naša dejavnost je podrobneje predstavljena v letnem poročilu in poročilu državnega preventivnega mehanizma, ki sta dostopni na naši spletni strani. je Vlada pripravila odzivno poročilo. Zaskrbljujoče je, da posamezni organi in tudi Vlada zavračajo naša priporočila in da veliko število naših priporočil ostaja neuresničenih. Pričakujemo, in to iskreno, da vsi pristojni organi vsa priporočila vzamejo skrajno resno, saj je njihovo uresničevanje pomemben signal, kako resno država jemlje spoštovanje človekovih pravic svojih prebivalk in prebivalcev. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročili je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti in pripravila predlog poročila Državnega zbora, zato besedo dajem predsednici Evi Irgl za predstavitev poročila komisije. Izvolite. EVA IRGL Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod varuh človekovih pravic!

s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, Besedo je najprej seveda dobil varuh človekovih pravic, ki je uvodoma izpostavil, da je tudi leto 2021 globoko zaznamovala pandemija covida-19, ki je posegla v vse pore družbe. V letu 2021 so tako prejeli skoraj 32 tisoč vhodnih dokumentov in ustvarili več kot 9 tisoč 200 izhodnih dokumentov. Obravnavali so skoraj 7 tisoč zadev, od tega so na lastno pobudo odprli 77 širših vprašanj. Varuh daje 86 novih priporočil, opozarja pa tudi na precejšnje število neuresničenih priporočil iz preteklih let, ki so še vedno aktualna. Od Vlade pričakuje, da bodo začeli pristojni organi učinkovito uresničevati vsebinsko neuresničena priporočila in bodo pri tem tudi medsebojno sodelovali. Človekove pravice morajo biti zagotovljene vsakomur, posameznikom pa morajo biti na razpolago ustrezni mehanizmi in pravna sredstva za odpravo kršitev. Varuh je opozoril na primere opominov pred odpovedjo delovnega razmerja, zoper katere posamezniki nimajo zagotovljenega ustreznega pravnega sredstva, zato pozivajo, da se to področje čim prej ustrezno pravno uredi. Tudi lani so posebno pozornost namenili ranljivim skupinam, kot so na primer otroci, invalidi, starejše ženske. Na področju enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije je bila rdeča nit obravnavanih zadev dostopnost invalidov do grajenega okolja, javnega prevoza in komunikacij. Varuh meni, da predstavlja novela Zakona o osebni asistenci, ki je bila sprejeta lani oktobra, pomemben korak naprej, pričakuje pa, da se že uveljavljenih pravic do osebne asistence ne bo zmanjševalo. Predstavnik Državnega sveta je poudaril, da so vse državne organe pozvali k večji proaktivnosti pri implementaciji varuhovih priporočil. Priporočila Varuha, ki se nanašajo na področje invalidskega varstva, ostajajo namreč predolgo neuresničena. Stališče Vlade je predstavil predstavnik Ministrstva za pravosodje, ki je povedal, da se Vlada vsako leto natančno seznani z varuhovim poročilom ter podanimi priporočili. V ta namen je tudi letos pripravila odzivno poročilo, ki je rezultat dela vseh resorjev. Pri vsakem od podanih priporočil so nosilni resorji ocenili stopnjo realizacije, navedli aktivnosti, s katerimi se priporočila uresničujejo, in razloge, zakaj so nekatera priporočila ostala neuresničena ali le delno uresničena, ter kratkih priporočil, ki jih ni mogoče uresničiti. Predstavnik Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je dejal, da poročilo Varuha razume kot konstruktivno kritiko. Še vedno imajo težave s pomanjkanjem primernih kadrov. V proceduri je novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki naslavlja tudi področje plačila pravosodnih policistov, velik problem pa še vedno predstavlja prezasedenost moških zaporov. Z gradnjo novega zapora v Dobrunjah naj bi do leta 2025 prostorsko stisko rešili. Predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je izpostavil dobro sodelovanje sodišč z Varuhom. Glede trajanja sodnih postopkov je ocenil, da ne gre za sistemski problem. Izpostavil je transparentnost poslovanja sodstva ter opozoril na novo spletno stran, kjer se mesečno ažurirajo podatki o poslovanju vseh sodišč. Predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva je sodelovanje z Varuhom ocenil kot dobro, na zaprosila Varuha se tudi redno odzivajo. Predstavnica Zagovornika načela enakosti je poudarila, da vsako leto skrbno proučijo varuhovo poročilo, ki med drugim kaže na to, kakšen odnos ima družba do človekovih pravic. V razpravi, ki je sledila, so članice in člani komisije podali svoja mnenja in stališča k vsebini poročila. Izrazili so obžalovanje, da vsako leto ostaja nerealiziranih toliko varuhovih priporočil. Vprašanje spoštovanja človekovih pravic je apolitično, izhaja iz ustave ter mednarodno sprejetih konvencij in se tiče vseh. Omenjena je bila tudi problematika položaja brezdomcev ter romske skupnosti v času covida-19. Po končani razpravi je besedo dobil varuh človekovih pravic, se odzval na nekatera vprašanja. Na glasovanje smo potem dali delno delovno gradivo, Predlog priporočila, članice in člani komisije so ga soglasno

Hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora, spoštovani varuh človekovih pravic in ostali! Ugotovitve in priporočila iz varuhovega poročila prispevajo k višjim standardom varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji, zato se ob tej priložnosti varuhu ponovno zahvaljujem za trud, ki ga s sodelavci vlaga v opravljanje svojih nalog in pripravo poročil. Vlada Republike Slovenije se vsako leto s poročili natančno seznani in se nanje tudi odzove. V ta namen je Vlada tudi letos sprejela odzivno poročilo, katerega pripravo je koordiniralo Ministrstvo za pravosodje, po vsebini pa je poročilo rezultat skupnega dela vseh resorjev Vlade. Glavnino Skupnega odzivnega poročila predstavlja opredelitev Vlade do priporočil Varuha, ki jih je podal in ponovil v sedemindvajsetem rednem letnem poročilu za leto 2021. Pri vsakem od teh priporočil so nosilni resorji ocenili stopnjo realizacije s seboj že uveljavljenimi ocenami, navedli aktivnosti, s katerimi so priporočila uresničili, oziroma pojasnili, zakaj posamezna priporočila ostajajo delno ali v celoti neuresničena. Če pogledamo statistiko. V letu 2021 je Varuh podal 81 novih priporočil, ki se nanašajo na Vlado. Glede na oceno posameznih resorjev 31 od teh priporočil predstavlja stalno nalogo, 19 priporočil je že v celoti realiziranih, 17 delno realiziranih in 10 nerealiziranih. Realizacijo štirih priporočil resorji zavračajo, ob tem pa seveda skrbno navajajo razloge za takšno odločitev. Kadar gre za zavračanje priporočil, to pomeni, da so resorji priporočilo natančno preučili in ocenili, da ga ni možno sprejeti, vsaj ne na način, kot je predlagan. Gre pa za proces dialoga in z vidika razvoja človekovih pravic ter spoštovanja načela dobrega upravljanja je šteti, da bodo na daljši rok dileme iz priporočil razjasnjene tudi z dialogom med pristojnimi resorji in Varuhom. Varuh je v aktualnem poročilu ponovil tudi 135 priporočil, podanih v predhodnih letnih poročilih. Realizacijo teh priporočil je Vlada ocenjevala že lani. V primerjavi s preteklimi ocenami je do izboljšanja ocene prišlo pri 19 priporočilih. Dve priporočili sta bili naknadno opredeljeni kot stalna naloga, pri štirih priporočilih pa je prišlo do poslabšanja ocene. Lahko zaključimo, da je bil pri izvrševanju priporočil storjen napredek in da si Vlada prizadeva, da bi priporočila uresničila, čeprav to pogosto terja več časa, kot bi si želeli. Del skupnega odzivnega poročila Vlade je tudi odziv Vlade na varuhovo poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po konvenciji OZN proti mučenju, posebnega mehanizma za zaščito pravic oseb, ki jim je odvzeta prostost. Odzivno poročilo Vlade je v tem delu bistveno manj obsežno, kar je posledica dejstva, da Varuh priporočila v zvezi s preventivnim mehanizmom podaja neposredno po obisku posameznega kraja odvzema prostosti in ne šele v poročilu, pristojni resorji oziroma naslovniki priporočil pa tudi sproti podajajo svoja pojasnila. Skupno število priporočil v letu 2021 je bilo okoli 500, približno 200 od teh priporočil pa je bilo realiziranih. Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz tega posebnega varuhovega priporočila, je, da Varuh tudi v letu 2021 ni odkril primerov mučenja. Je pa izpostavil številne težave, ki se jih Vlada zaveda, jih pa pogosto ni mogoče odpraviti čez noč. Zaključno želim povedati, da si bo Vlada Republike Slovenije tudi v prihodnje prizadevala za dvig standardov varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato me navdaja optimizem, da bomo tudi naslednje leto priča številnim uresničenim priporočilom Varuha. Hvala za besedo. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu mag. Janez Žakelj. Izvolite.

Poslanstvo Varuha človekovih pravic je varovanje dostojanstva slehernega človeka v Republiki Sloveniji, zato je naloga urada, da izvaja nadzor nad ravnanjem vseh vej oblasti v naši državi ter nad morebitnimi posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov. Varuh pozdravlja, da se je s sprejetjem novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uresničilo priporočilo Varuha in se je na 18 let dvignila starostna meja, do katere se enemu od staršev, ki sobiva z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču, zagotovi denarno nadomestilo zaradi odsotnosti z dela. pobudi, ki smo jo predlagali v Poslanski skupini Nova Slovenija skupaj z Državnim svetom in takratno koalicijo, smo predlagali rešitve in smo na to upravičeno ponosni. Prav tako Varuh pozdravlja, da je bil konec leta 2021 sprejet zakon o priznanju nadomestila za invalidnost. S tem se uresničuje priporočilo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti popravi krivice posameznikom, ki jim status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ni bil priznan zaradi šolanja za nazaj, in odpravi pravne praznine Zakona o socialnem vključevanju invalidov v zvezi s časom priznanja invalidnosti, če je ta nastala po 18. letu. Vse to smo storili, ko je ministrstvo za delo vodil Janez Cigler Kralj. Varuh človekovih pravic prav tako pozdravlja novelo Zakona o osebni asistenci, ki je bila sprejeta oktobra 2021, kjer so bili pripombe in predlogi Varuha v veliki meri upoštevani. Tudi to je bilo v času, ko je ministrstvo vodil Janez Cigler Kralj. V letu 2020 je Varuh priporočil Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj preuči, ali bi šlo zagotavljanje otroškega dodatka kot prejemka za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka staršem pogojevati z obveznostjo z obveznostjo dejanskega osnovnošolskega izobraževanja otroka in v ta namen tudi pripraviti spremembe določene zakonodaje. Vse to je bilo v času naše vlade pripravljeno, vendar zakonodaja nato ni bila sprejeta. Levica je namreč pred koncem mandata vložila pobudo za referendum in preprečila sprejetje zakona. V Novi Sloveniji pozdravljamo priporočila v zvezi z otroki, uvedbo brezplačnega prevoza tako za učence s posebnimi potrebami kot za predšolske otroke s posebnimi potrebami, spremembo 10. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bo vsem otrokom s posebnimi potrebami omogočala stalnega stalnega spremljevalca. Med temi je tudi priporočilo za družinsko asistenco v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let, s ciljem dodatnega zmanjšanja institucionalizacije otrok s posebnimi potrebami in z namenom uresničevanja pravice otrok s posebnimi potrebami do družinskega življenja in izenačevanje staršev in otrok s posebnimi potrebami glede višine delnega plačila za izgubljeni dohodek. Izpostavil bi še pobudo za spremembo zakonodaje, da bi imeli vsi invalidi, tako tisti s statusom po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov kakor tudi tisti s statusom po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, primerljivo socialno varnost. Na področju zdravstva pozdravljamo mnenje Varuha človekovih pravic, da moramo čim prej sprejeti ukrepe za zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov družinske medicine, ki jih v naši državi primanjkuje. Veseli nas, da Varuh človekovih pravic v poročilu ugotavlja, da je standard človekovih pravic relativno visok, vendar se vsi zavedamo, da je vedno prostor za izboljšave. Nekaj teh izboljšav smo dodali tudi v času prejšnje vlade, predvsem na področju ministrstva za delo, ki ga je v tem času uspešno vodil naš minister Cigler Kralj. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo mnenja, da se o spoštovanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji ne bi smeli pogajati, zato bomo priporočilo podprli. Spoštovani varuh človekovih pravic, v Poslanski skupini NSi vam želimo uspešno delo, nam vsem pa čim uspešnejše reševanje ugotovljenih krivic tudi v prihodnosti. Hvala.

Obravnava rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic je v resnici najbolj zgoščena razprava o tem, kako uspešna je Republika Slovenija pri izpolnjevanju svojega najbolj temeljnega poslanstva, to je skrbi za varovanje temeljnih človekovih pravic, dostojanstva ter standarda življenja ljudi, ki v Sloveniji živimo, in vseh tistih, ki so v naši državi začasno ali v tranzitu. Današnja obravnava je zato mnogo več kot le redna letna obveznost Državnega zbora in Varuha človekovih pravic. V resnici se moramo pogovoriti o tem, kako dobro smo opravili svoje delo tako nosilci političnih funkcij kot seveda tudi urad varuha človekovih pravic. Naj v uvodu pojasnim, da Socialni demokrati razumemo dosledno uveljavljanje temeljnih človekovih pravic kot edini kriterij izbire, v katerega lahko skupnost poseže le tedaj, kadar so neposredno ogrožene temeljne vrednote skupnosti in javnega dobra. Zavedamo se, da je za to nujno potre7bno sočasno in medsebojno povezano ter skladno delovanje na številnih področjih. Zato ni naša naloga le dosledna zaščita človekovih pravic, ampak moramo kot skupnost narediti vse, da bi okrepili raven varovanja človekovih pravic, svoboščin in dostojanstva ljudi v Sloveniji. Pri tem je ključno, da politika dosledno in brezpogojno spoštuje vlogo neodvisnih institucij – Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic, Zagovornika načela enakosti, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ter nevladnih organizacij in medijev. Le neodvisne institucije imajo namreč moč ukrepati ali opozoriti na nezakonite odločitve Vlade ali Državnega zbora. Da to ni le abstraktna nevarnost, ampak je zdrs v avtokracijo in derogacijo človekovih pravic in svoboščin vedno še kako mogoč scenarij, smo namreč že doživeli in občutili v času covidne krize pod taktirko prejšnje vlade, ko so demokratične procese zamenjali nezakoniti odloki, svobodo državljank in državljanov pa neustavno zapiranje za meje občin ter oblaki solzivca na ljubljanskih ulicah. Številnim otrokom in družinam so bile storjene nepopravljive krivice in škoda, ko zaradi neučinkovitosti, nesposobnosti ali pa celo načrtno več kot dve leti v Sloveniji ni bilo vsem dostopno javno izobraževanje. In to kljub temu da se vsi v tej dvorani zavedamo, da so šole za marsikaterega otroka v resnici tudi varne hiše, zatočišče in skupnostni prostor, kjer se počutijo varne in sprejete. Škoda, ki jim je v preteklih dveh letih nastala, bo vplivala še na mnoge generacije in na njihov nadaljnji razvoj. Prav zaradi izkušnje preteklih dveh let in glede na spoznanje, da demokracija in človekove pravice žal niso samoumevna dobrina, ampak vrednote, za katere se bomo morali boriti vsak dan, vedno znova in znova, je ključnega pomena, da naredimo vse, da okrepimo dejansko samostojnost ter bistveno izboljšamo izvršljivost ugotovitev neodvisnih institucij te države, med katerimi so visoko na prioritetnem seznamu ravno ugotovitve in priporočila Varuha človekovih pravic. Če želimo, da bi v tej državi resnično prišlo do velikih sprememb tudi na področju spoštovanja, varovanja in krepitve človekovih pravic, temeljnih svoboščin in dostojanstva, moramo biti v današnjih stališčih in razpravah ostri, kritični in karseda konkretni v iskanju rešitev. Vlada pa mora današnjo razpravo in poročilo Varuha razumeti kot seznam prioritetnih nalog, ki jih je potrebno nasloviti nemudoma in z največjo možno mero učinkovitosti. Čas nam ne omogoča, da bi v tem uvodnem delu naslovili vsa ključna vprašanja, zato mi dovolite, da Socialni demokrati na začetku kot žal vsako leto ponovno opozorimo na najbolj ranljive skupine državljank in državljanov. Za začetek na stiske invalidnih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter seveda na njihove starše. Ponovno je namreč preveč očitno, da se izvršna veja oblasti premalo zaveda, da je država dolžna poskrbeti za njih, ne zaradi pravil ali norm, ampak zaradi najbolj temeljne in osnovne človečnosti. Drugi odstavek 52. člena Ustave tako namreč posebej določa pravico invalidnih in otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja, do usposabljanja. Tako terja ustavno varstvo otrok s posebnimi potrebami posebno pozornost tako zakonodajne kot izvršilne oblasti. nikakor ne sme ostati preslišano, da smo otrokom s posebnimi potrebami dolžni zagotoviti izvršljivo pravico tako do izobraževanja kot tudi do vsega ostalega, kar otroci nujno potrebujejo za kakovostno življenje. Če se ob tem ozremo na odločbo Ustavnega sodišča s 16. septembra 2021, ko je sodišče odločilo, da je šolanje na daljavo pomenilo poseg v pravico otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja in usposabljanja za dejavno delo v družbi, imamo prav na tej seji danes možnost, da se pogovorimo in ugotovimo, zakaj še ni prišlo do izvršitve tako temeljne pravice najbolj ranljivih. Kljub temu da je Ustavno sodišče zelo jasno zapisalo, da je, citiram, »namen posebne določbe drugega odstavka 52. člena Ustave v spoznanju, da otroci s posebnimi potrebami dejansko težje dostopajo do dobrin, ugodnosti in tudi pravic, ki so sicer formalno pravno enako priznane vsem«. Ker so otroci s posebnimi potrebami osebe v manj ugodnem položaju, mora država z aktivnimi ukrepi nevtralizirati ovire, ki jim otežujejo ali celo onemogočajo enakopraven dostop do javnih dobrin in storitev oziroma enakopravno uresničevanje njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico do izobraževanja in usposabljanja. Otrokom s posebnimi potrebami mora biti tudi na tem področju zagotovljeno posebno varstvo. Varuh glede pravic otrok s posebnimi potrebami letos daje več novih priporočil. Med drugim predlaga spremembo 10. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bo vsem otrokom s posebnimi potrebami omogočil stalnega spremljevalca. Opozarja, da še vedno ostaja neuresničeno lanskoletno priporočilo, naj pristojno ministrstvo uvede družinsko asistenco v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let, s ciljem dodatnega zmanjšanja institucionalizacije otrok s posebnimi potrebami in z namenom uresničevanja pravice otrok s posebnimi potrebami do družinskega življenja. Iz enakega razloga je priporočil tudi, da se družinam, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, izgubljeni dohodek odmeri vsaj v znesku minimalne plače, vendar je žal ministrstvo odgovorilo, da bi tak ukrep potreboval celovito preučitev in uskladitev še z drugimi resorji. Upamo, da to ne pomeni, da bo to priporočilo ostalo neuresničeno, temveč da se bo v resnici proaktivno pristopilo in našlo smiselno in takojšnjo rešitev. Prav tako Varuh v svojem poročilu opozarja, citiram: »Poudarjam pomen brezplačnega prevoza tako za učence s posebnimi potrebami kot tudi za predšolske otroke s posebnimi potrebami.« Kar ravno tako še ni uresničeno, odgovornost pa žal drug na drugega prelagajo država, občine in šole. Gre seveda za nedopustno diskriminacijo otrok. Kot ljudje pa moramo biti pretreseni in zgroženi nad primerom občine, ki otroku s posebnimi potrebami ni želela zagotoviti brezplačnega prevoza do vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj. Občina je otrokovi mami povrnila le stroške prevoza do v šolskem okolišu občine najbližjega javnega zavoda. Tako Varuh kot tudi pristojno ministrstvo sta ob tem zavzela stališče, da je nedopustno, da občine s splošnimi in posamičnimi oblastnimi akti omejujejo izvajanje pravice do brezplačnega brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami na način, da izvedbo prevoza prenašajo na starše, ker bi bila izvedba takšnega prevoza neracionalna. Opisani primer je žal zgolj ena izmed številnih zgodb, na katere se kot država nismo odzvali niti pravočasno niti učinkovito in še najmanj dostojno ali humano. Pa bi se morali, kot bi se morali odzvati na številna druga opozorila in priporočila. Od Vlade v Poslanski skupini Socialnih demokratov jasno pričakujemo, da se bo, pa naj gre za katerokoli izmed ugotovljenih kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti, med katerimi so bile največkrat ugotovljene kršitve načela dobrega upravljanja, enakosti pred zakonom, enakega varstva pravic, načela pravičnosti, pravice do socialne varnosti in pravice do zdravega življenjskega okolja. Seznam, ki bi ga morali razumeti kot rdeči alarm, kot moramo tudi razumeti, da rdeči alarm gori tudi na področjih, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je Varuh zaznal največ, kar 63 kršitev znotraj obravnavanega leta. Izhodišče današnje razprave mora biti ugotovitev Varuha, ki za leto 2021 izpostavlja 25 kršitev enakosti pred zakonom, 20 kršitev pravic invalidov, 18 kršitev enakega varstva pravic, 14 kršitev načela, da je Slovenija pravna in socialna država, ter 12 kršitev načela pravičnosti. Od tu naprej pa je naloga današnje razprave iskanje rešitev ter učinkovito delo za izboljšanje standarda varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji. Pa ne le danes, ampak vsak dan, vsako leto in ne glede na zunanje okoliščine, skupaj z neodvisnimi institucijami in skupaj s civilno družbo. Hvala za besedo. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Levica in zanjo dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovani zbor! V svojem pronicljivem satiričnem duhu je Fran Milčinski - Ježek nekoč dejal: »V eni sami kapljici črnila je lahko za morje gorja.« Koliko gorja se šele skriva v več kot 760 straneh poročila Varuha človekovih pravic? V Levici smo pozorno preučili sedemindvajseto poročilo, ki mu izrekamo podporo. Poročilo zaznamujeta epidemija in povečanje števila zadev za kar tretjino več kot pred letom poprej. Stara zgodba so neuresničena priporočila, ki se vlečejo kot jara kača, kar močno vpliva na raven spoštovanja človekovih pravic v tej državi. Poročilo Varuha odstira vpogled v delovanje državnih organov, ugotovitve pa so vsako leto kočljive. To je lakmusov papir demokracije. Ker mozaik ni samo v sredici, ampak ga tvori tudi rob, začnimo pri manjšinah, v nadaljevanju pa se ozrimo še po drugih ranljivih skupinah. Aprila lani je pristojna komisija obravnavala vprašanje položaja brezdomcev v času covida in nato junija tudi položaj romske skupnosti v času epidemije. Zaskrbljeni smo, ker Varuh znova opozarja, da pravna in komunalna neurejenost romskih naselij še vedno ogrožata uresničevanje človekovih in posebnih pravic romske skupnosti. Glede položaja žensk Varuh pozdravlja, da je v letu 2021 le prišlo do nove opredelitve kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja v Kazenskem zakoniku, ki je tako v skladu z istanbulsko konvencijo, a hkrati opozarja, da še vedno ni prišlo do potrebnih sprememb v zvezi z določbo zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki določa pravico do posebne državne odškodnine žrtvam nasilnih dejanj in njihovim svojcem. Napredka ni niti na področju preprečevanja trgovine z ljudmi niti na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini, zato tudi nova priporočila Varuha. V Levici pa opozarjamo, da je bilo v času epidemije in po njej družinsko nasilje in nasilje nad ženskami v porastu, poglablja se tudi problem femicida, to je intimnopartnerskih umorov, ki so najpogostejši vzrok nasilne smrti žensk po vsem svetu in tudi v Sloveniji. V poročilu beremo, da je strokovna skupina GREVIO pri Svetu Evrope glede Slovenije izrazila potrebo po močnejšem odzivu kazenskega pravosodja na vse oblike nasilja nad ženskami in je tudi pozvala Slovenijo k sprejetju strategije za preprečevanje in naslavljanje nasilja nad ženskami ter zbiranju podatkov o razširjenosti nasilja in vzrokih nasilja nad ženskami. Varuh zaznava tudi porast medvrstniškega nasilja nad otroki. V Levici izražamo skrb glede na slabe razmere za tujce v azilnih domovih in azilnih postopkih, ki so stalnica že več let, in vprašanje mladoletnikov brez spremstva. Skrbi nas tudi problem revščine starejših. Ta je med starejšimi višja kot med ostalim prebivalstvom. Zlasti trdovratna je revščina starejših žensk, ki pogosto izhaja iz plačne neenakosti, plačna vrzel, vidna v razlikah v plačilu po spolu, se namreč nadaljuje v pokojninsko vrzel. Velika večina starejših ljudi tudi sploh ne pozna možnost uveljaviti pravice do varnostnega dodatka in drugih pravic, denimo v polju zdravstva in oskrbe. Žal je vedno aktualno vprašanje prekarnih oblik zaposlitve, kjer mislimo tudi na razne oblike samozaposlitve, ki ne prinašajo socialne in ekonomske varnosti in vodijo v ogroženost posameznikov in njihovih družin. Varuh je predhodno že priporočal Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj zakonsko opredeli prekarnost in prepove prekarna razmerja, hkrati pa predpiše tudi sankcije za kršitelje. Ponavlja se lanskoletno priporočilo, da naj pristojno ministrstvo pristopi k celoviti prenovi zakonodaje na področju stanovanjskih razmer, predvsem Stanovanjskega zakona. Na področju okolja in prostora Varuh izpostavlja, da ravnanje pripravljavcev predpisov pogosto ni v skladu s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov. predpisov. Nenazadnje opozarjamo na porazno stanje javne službe RTV Slovenija v letu 2021, ki se sedaj samo še stopnjuje. Vemo, kaj izvaja vodstvo RTV Slovenija v zadnjem času in kaj se dogaja z javnim zavodom RTV in tam zaposlenimi zadnji dve leti. Najhuje pa je, da je s tem resno ogrožena ustavna pravica javnosti do obveščenosti in informiranosti. Nujni so mehanizmi za depolitizacijo javnih medijev in zaščito novinarske svobode. Samo šibki si ne upajo biti pravični, bi lahko ob vsem tem rekli ob zaključku vsem nam v poduk. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Aleksander Prosen Kralj. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani varuh človekovih pravic! Varuh človekovih pravic je zaščitnik pravic prav vseh državljank in državljanov. Da si prizadeva za izboljšanje razmer na področju zagotavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kaže zelo obsežno in pregledno sedemindvajseto poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Varuh je v letu 2021, letu, na katero se nanaša na današnji seji obravnavano poročilo Varuha, obravnaval 6 tisoč 863 zadev, dal pa je skupaj 86 novih priporočil, od tega 52 priporočil zadeva družbo in spoštovanje človekovih pravic, devet priporočil pa se neposredno nanaša na ukrepe v zvezi s covidom-19. Leto 2021 je namreč zaznamovala pandemija covida-19. Skozi celotno leto smo se srečevali z ukrepi za zaščito življenja in zdravja, ki so močno posegli v življenja državljank in državljanov in na številnih področjih povečali ter poglobili stiske ljudi. Lahko se strinjamo, da je bilo obdobje epidemije zahtevno, a pod nobenim pogojem to ne sme biti in ni opravičilo, da se je v tem obdobju teptalo človekove pravice in temeljne svoboščine. Prav tako je nedopustno, da oblast, katerakoli oblast, spodkopava delo neodvisnih državnih institucij, kot so Varuh, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, ker delovanje in odločitve neodvisnih državnih institucij ne ustrezajo njenim političnim ciljem. Dejstvo je, da so te institucije nepogrešljive za delovanje sodobne demokratične družbe. V poročilu Varuha so v središče postavljene ranljive skupine, to so otroci, invalidi in starejši. Epidemija je še posebej vplivala na otroke, ki se obenem soočajo s socialno izključenostjo, revščino, medvrstniškim nasiljem, duševnimi stiskami, zato je še kako pomembno, da pristojni organi pravočasno odreagirajo in ukrepajo ustrezno. Na drugi strani je treba invalidom omogočiti enakopravnejšo vključitev v družbo. Nesprejemljivo je namreč, da se invalidi v današnjem času še vedno soočajo s stalnimi ovirami pri dostopu do notranjih prostorov in javnih zunanjih površin. V zadnjem času lahko večkrat slišimo očitek vladi Roberta Goloba, da ukinja Zakon o dolgotrajni oskrbi, na katerega je Slovenija čakala 20 let. Seveda to ne drži. V resnici gre za nujno potreben zamik veljavnosti zdajšnjega zakona, o katerem boste državljanke in državljani odločali tudi na referendumu 27. novembra. Če referendum ne uspe in se zamik zdajšnjega zakona ne uveljavi in začne veljati s 1. januarjem 2023, to pomeni naslednje: prvič, grob poseg v že pridobljene pravice državljank in državljanov, drugič, dvig oskrbnin v domovih za starejše, tretjič, neučinkovito izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Starejši potrebujejo zakon, ki bo uporaben, v praksi izvedljiv, razumljiv in bo določal urejeno financiranje. Na to, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021 v času prejšnje vlade, pomanjkljiv, je opozoril tudi Varuh človekovih pravic, ki obžaluje, da so bile pripombe Varuha na osnutek zakona v veliki meri prezrte, in opozarja, citiram: »Da je v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti zakona, predvsem z vidika zagotavljanja pravic starejših, smiselno čim prej pristopiti k njihovi odpravi.« Konec citata. Varuh opozarja tudi na težavo širjenja sovražnega govora v medijih, ki ga je treba ustrezno nasloviti v medijski zakonodaji, s katero bi omogočili možnost takojšnje odstranitve vsebine in sankcioniranje medijev, ki dopuščajo objavo sovražnega govora. Kot družba ne smemo dopustiti, da bi pojavnost sovražnega govora postala družbeno sprejemljiva. Do sovražnega govora in kakršnekoli druge oblike nasilja moramo imeti ničelno toleranco. Na področju zaposlenih in brezposelnih Varuh kot najpomembnejšo ugotovitev izpostavlja, da bi moralo biti delavcu zoper opomin pred odpovedjo delovnega razmerja zagotovljeno sodno varstvo. Trenutna zakonska ureditev, na kar glasno opozarja Varuh, pomeni kršitev človekovih pravic. Da institut opomina pred odpovedjo omogoča zlorabe tega instituta s strani delodajalca, je dovolj povedno dogajanje na javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija. Vodstvo javne televizije je namreč z opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja zaposlenih, ki so izrazili podporo šikaniranim sodelavcem, skušalo utišati sindikate, predstavnike in kritične zaposlene. Naj na koncu omenim še velik problem prezasedenosti zavodov za prestajanje kazni zapora, kar lahko predstavlja nevarnost za nastanek nečloveškega in poniževalnega ravnanja. Zato je še kako pomembno, da Varuh izvaja naloge državnega preventivnega mehanizma, ki v veliki meri prispevajo k varnosti in zaščiti oseb, ki so nastanjene v različnih zavodih. Na tem mestu bi se rad še zahvalil Varuhu človekovih pravic za pripravljeno poročilo in s tem za vsakokratno razpravo o stanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Varuh človekovih pravic je tisti, ki skrbi, da državni organi in institucije delujejo v skladu s spoštovanjem in varovanjem človekovih pravic in svoboščin. Zato je njegova priporočila treba jemati z vso resnostjo in odgovornostjo. Pri uresničevanju spoštovanja človekovih pravic, dostojanstva, pravne države, pravičnosti, enakosti in nediskriminiranja smo lahko uspešni le s skupnim sodelovanjem in povezovanjem. Zato v trenutku, ko se pogovarjamo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ni prostora za politične delitve. Hvala. Hvala lepa. Še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Eva Irgl. Izvolite. EVA IRGL

predstavlja nekakšen prerez stanja na področju varovanja človekovih pravic, daje tudi poudarke in priporočila institucijam, ki pa so potem dolžne nepravilnosti in kršitve odpraviti, tako pristojna ministrstva kot tudi ostale institucije. Žal pa se vsakič znova srečujemo z neuresničenimi priporočili Varuha, velikokrat tudi s tako imenovano institucionalno ignoranco. Jaz sem že večkrat tudi kot predsednica komisije za človekove pravice govorila o tem, da smo rabili kar nekaj za to, da smo vzpostavili približno komunikacijo, da tudi po urgencah nismo dobili odgovorov. No, ko smo večkrat to povedali javno, pa so odgovori iz pristojnih institucij vendarle začeli prihajati, in tukaj se stanje v tem trenutku izboljšuje. Kot je izpostavljeno v poročilu Varuha, je Varuh v letu 2021 obravnaval 6 tisoč 863 zadev, od tega 3 tisoč 720 pobud, ugotovil 276 kršitev človekovih pravic ali drugih nepravilnosti. Največkrat je bilo kršeno načelo dobrega upravljanja, enakosti pred zakonom, enako varstvo pravic ter načelo pravičnosti. In kljub temu da imamo v Ustavi Republike Slovenije, torej v najvišjem pravnem aktu, zapisano, da smo socialna in pravna država, se še vedno dogaja kar nekaj kršitev s področja socialne varnosti, pravnega reda, zlasti predolgih postopkov pred sodišči, na kar opozarjamo že vrsto let. Velikokrat je bila pred preizkušnjo tudi pravica do zdravega življenjskega okolja in pravica do zdravnika, tista čisto osnovna, primarna pravica do zdravnika. Dejstvo je namreč, da vsi vemo in se zavedamo tega, da že kar nekaj časa primanjkuje družinskih pomočnikov. Jaz sem tudi zastavila kar nekaj vprašanj na to temo, njunih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki naj bi naslovil tudi ta del, ampak še vedno se nekako ne premaknemo z mrtve točke in tukaj bo potrebno več narediti na različnih nivojih. Sama že vrsto let bodisi kot predsednica komisije za človekove pravice bodisi kot v prejšnjem mandatu v dveh letih predsednica odbora za delo zelo skrbno spremljam tako poročila Varuha človekovih pravic kot tudi dosedanje delo vseh varuhov, ki so bili v Republiki Sloveniji in ki so delovali na področju človekovih pravic. Lahko rečem, da je vsak izmed varuhov zagotovo pustil sled na določenem področju. Nekateri so se posvečali bolj tistim najbolj odrinjenim na rob, nekateri so opozarjali na romska vprašanja, tudi to poročilo se letos naslanja na to skupino, drugim so bile recimo bližje otrokove pravice, skrb za starejše. Spomnili se boste, da smo v mandatu, mislim, da gospe Vlaste Nussdorfer, vpeljali institut zagovorništva otrok. Zagotovo pa je leto 2021 in s tem tudi delo Varuha zaznamovala epidemija covida-19. Zato poročilo, ki ga imamo danes pred seboj in o katerem bo še v nadaljevanju potekala razprava, največ časa namenja prav situaciji in vprašanjem, vezanim na te vsebine. Že večkrat sem povedala, da moramo leto 2021 gledati v luči dogodkov, ko je bila Slovenija, pa ne samo Slovenija, ampak tudi Evropa, celoten svet, pred skupno preizkušnjo. Kot tako jo moramo gledati in se do nje nje na tak način tudi opredeljevati. Ko presojamo morebitne kršitve človekovih pravic, moramo torej imeti pred seboj širšo sliko. Varuh človekovih pravic je dolžan morebitne kršitve presojati tudi v tem kontekstu. Prvič smo se namreč znašli v takšni situaciji, v boju z virusom, ki ga nihče ni poznal in z zajezitvijo katerega so se borile vse vlade po svetu in so zato sprejemale tudi največkrat povsem enake ukrepe, ki so bili usmerjeni v ohranjanje zdravja in pred prihodom cepiva tudi v reševanje življenj.

Prav zaradi hitrega in učinkovitega ukrepanja in zagotavljanja ustrezne zlasti finančne pomoči smo uspeli ohraniti prek 300 tisoč delovnih mest in vse najbolj vitalne elemente socialne države. to povemo, ko govorimo o morebitnih kršitvah človekovih pravic. Zato je kritika glede poslabšanja stanja na področjih socialne države povsem neupravičena in tudi deplasirana. Toliko sredstev, kot je bilo namenjenih za socialno državo prav v letu 2021, v proračunu še nikoli ni bilo. Če pogledamo, v Sloveniji je pravni okvir varovanja človekovih pravic zelo jasen, velikokrat pa se nam zatakne v praksi. Imamo ustavo, kjer je sodno varstvo človekovih pravic, Ustavno sodišče, ki presoja, ali so bile kršene človekove pravice, torej odloča o ustavnih pritožbah, potem imamo Varuha človekovih pravic, ki je institucija, ki je neodvisna od oblasti, in tako mora tudi ravnati, ki varuje pravice državljanov. In potem imamo tukaj še parlamentarni nadzor varstva človekovih pravic, kjer ima prav Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti pomembno vlogo pri nadzoru varovanja in spoštovanja človekovih pravic. Pa kljub vsem tem nadzorstvenim mehanizmom leta in leta vsi, ki se s tem ukvarjamo, opozarjamo na iste stvari in velikokrat tudi na vedno iste kršitve. Tukaj bi si želela, da bi skupaj našli rešitve za izpostavljane vsebine, na katere opozarjata tako Varuh kot tudi naša komisija. Najbolj pomembno pa je to, da ko prepoznamo kršitve človekovih pravic, tudi začutimo, kako se ljudje ob tem dejansko počutijo. Če začutimo, kako se ljudje dejansko ob tem počutijo, potem bomo mogoče nekatere stvari lažje postavili v normalo oziroma jih popravili, te kršitve. Res je, vse veje oblasti moramo narediti več za zaščito človekovih pravic in za zmanjšanje njihovih kršitev in s tem posledično za zmanjšanje stisk, s katerimi se soočajo posamezniki in skupine. Država je torej dolžna vzpostaviti z vsemi svojimi mehanizmi takšno okolje, da bo lahko učinkovito udejanjala socialno pravičnost in socialne pravice ter tako uresničevala spoštovanje z ustavo določenih človekovih pravic. Seveda človekova stiska vpliva tudi na njegovo zdravje. S tem, ko so mu kršene človekove pravice in ko človeka držimo v globokih, dolgotrajnih osebnih stiskah, prispevamo tudi k čakalnim vrstam v zdravstvu. Zato tako na komisiji za človekove pravice kot pri Varuhu človekovih pravic že nekaj let opozarjamo, da se povečujejo tudi peticije oziroma vloge s področja zdravstva in zdravstvenega varstva in da mora pristojno ministrstvo ukrepati. V poročilu Varuha je kar nekaj pobud ali vlog državljanov, kjer je Varuh na koncu dejansko dokazal kršitev človekovih pravic, kar kaže na to, da je v Sloveniji še vedno veliko ljudi, ki so jim kljub z ustavo zagotovljenim človekovim pravicam te še vedno kršene. Tukaj smo zato, da se to v nadaljevanju ne bi več dogajalo. Ampak najprej moramo torej tudi prisluhniti priporočilom, ki jih Varuh vsako leto daje. Varuh se v poročilu dotakne različnih vsebin, moram pa povedati, da se na podobne vsebine odzivamo ali [nanje] opozarjamo tudi na komisiji. Recimo glede diskriminacije študentov invalidov, zlasti glede prevoza, že prej je bilo omenjeno. Problematika delovanja Sveta za invalide, ki mu je potrebno omogočiti oziroma vzpostaviti takšne pogoje, da bo lahko učinkovito deloval. Tudi revščina – danes velik problem. Prav revščina in siromaštvo ter pomanjkanje osnovnih dobrin predstavljajo enega izmed največjih posegov v človekovo dostojanstvo. Vse to vodi tudi v socialno izključenost država in pristojne institucije bi morale narediti več za vzpostavitev socialne pravičnosti in bi morale iti v smeri zmanjševanja revščine. Tudi tako imenovana energetska revščina. Naj spomnim, da sem jaz že pred leti naslavljala poslanska vprašanja v zvezi z energetsko revščino, ko večina še sploh ni vedela, kaj ta pojem pravzaprav pomeni, kakšna je definicija. No, danes smo pa res pred veliko preizkušnjo energetske revščine. najbolj dotakne starejših samskih žensk, gospodinjstev z izjemno nizkimi dohodki, torej tistih, ki prejemajo socialno pomoč, upokojenci z najnižjimi pokojninami, brezposelni. Danes, kot rečeno, pa je vprašanje energetske revščine še toliko bolj aktualno in tudi izjemno pomembno. Zaradi zelo zahtevne situacije v svetu smo vsi skupaj pred preizkušnjo in mnogi so se znašli v hudih stiskah zaradi prehrambne in energetske krize. Ampak ta ni samo zaradi vojne v Ukrajini. Tudi tukaj nekatere stvari niso bile izpeljane tako, kot bi morale biti. Ta vlada mislim, da bi morala biti malo bolj pozorna na te stvari. Želim si, da bi sedanja vlada imela toliko posluha za ljudi, kot ga je imela prejšnja, in vsem, ki so potrebni pomoči, pomagala s finančno podporo, ne samo nekaterim skupinam. Tu bi Vlada morala delovati v skladu s pravičnostjo in empatijo. Ljudje se namreč niso sami potisnili v stisko, ampak so bili vanjo zaradi okoliščin potisnjeni. Vlada jim mora pomagati in zagotoviti takšne pogoje, da bodo njihove stiske zlasti na področju ogrevanja v času zime čim manjše. Varuh v poročilu opozarja tudi na razmere v domovih za starejše in tudi vsa ta leta v poročilih Varuha vedno zasledimo te vsebine. Tu se strinjam z Varuhom, da moramo narediti vse za izboljšanje položaja v domovih za starejše in drugih oblikah institucionalnega varstva, vendar pa je potrebno vedeti, da je prav epidemija razgalila še posebej stanje v domovih in tudi ravnanje prejšnjih, levih vlad v 10, 12 letih, ki v izboljšanje pogojev za delo, v plačilo specifičnega kadra in v izgradnjo novih domov oziroma povečanje prostorskih zmogljivosti niso vložile praktično nič. Sredstva so vlagale v povsem napačne projekte, ki so vsebinsko bazirali predvsem na izrazito ideološki podlagi, namesto da bi poskrbele za izboljšanje položaja upokojencev in sredstva raje namenile v skrb za starejše. V 12, zdaj že 13 letih ni bil zgrajen niti en dom za starejše občane, ampak vlada Janeza Janše je zagotovila sredstva za izgradnjo kar nekaj novih domov po Sloveniji, med njimi tudi za izgradnjo novega doma v Ajdovščini, na kar sem zelo ponosna in sem tudi vesela. Da so to pomembna vprašanja, nas opozarja torej tudi varuh, ki je skupaj z ostalimi varuhi, ki so bili pred njim, dolga leta opozarjal tudi na nujno sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi. In ko je bil zakon pod prejšnjo vlado končno sprejet, je to varuh človekovih pravic v svojem nastopu javno pozdravil. Ampak prišla je nova vlada in nova koalicija in sprejela novelo zakona, ki vse skupaj zamika za eno leto, kljub temu da nas na nujnost sprejetja opozarja tudi Evropska unija. Analize namreč kažejo, da smo hitro starajoča se družba, slovensko prebivalstvo pa eno izmed najstarejših na svetu. V prihodnjih desetletjih se bo namreč število starejših v Evropski uniji še povečalo. Danes je 20 % prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2070 pa naj bi se ta delež povečal na 30 %. Hkrati naj bi se delež ljudi, starejših od 80 let, več kot podvojil in do leta 2070 dosegel 13 %. Število ljudi, ki bodo morda potrebovali dolgotrajno oskrbo, se bo skladno s tem predvidoma povečalo z 19,5 milijona, kolikor je bilo leta 2016, na 23,6 milijona leta 2030 in na 30,5 milijona leta 2050. Vsekakor gre za podatke, ki jih je potrebno jemati resno in obravnavati z vso skrbnostjo, in za podatke, ki nakazujejo, da je več potrebno vlagati v zdrav način življenja, v zdravo in uravnoteženo prehrano v domovih za starejše občane in drugih oblikah institucionalnega varstva, obenem pa zagotoviti kvalitetne in kakovostne zdravstvene vsebine in storitve ter hitro pomoč za nekatere tudi v vsakdanjem življenju, torej pri različnih opravilih in osnovnih življenjskih potrebah, ki jih posameznik zaradi starosti in spremljajočih bolezni žal ne more več opravljati sam. To je reševal prav zakon, ki smo ga sprejeli lani, torej Zakon o dolgotrajni oskrbi. Zato je seveda nujno, da ta vlada da ta vlada ne bi vložila te novele zakona, ampak bi dejansko dobili zakon v celoti, ki bi že funkcioniral in deloval, glede na to, koliko pilotnih projektov v zvezi z dolgotrajno oskrbo je bilo že do sedaj narejenih. Varuh v svojem poročilu opozarja tudi na še vedno odprte zadeve v zvezi z invalidi, o tem, da še vedno ni zagotovljen dostop invalidom do sodišč in drugih ustanov. Gre za priporočilo, ki se že leta ponavlja. Ali pa neizvajanje konvencije o invalidih. Pa vendarle moram povedati, glede na to, da spremljamo, kaj se dogaja na področju invalidov, večkrat sem se tudi osebno sestala s predstavniki invalidskih organizacij, imela z njimi zelo plodne pogovore, veliko je bilo zadev v zadnjih dveh letih, ki smo jih tudi zaradi teh pogovorov uspešno rešili. Naj spomnim, da smo popravili krivico, ki se je zgodila invalidom s statusom dijaka oziroma študenta. Zaradi napačnega obveščanja centrov za socialno delo so se namreč bili primorani odločati med dvema pravicama, pravico do izobraževanja in pravico do invalidnine, ki pa jim sicer pripada po zakonu. To krivico smo, tako kot tudi pred tem krivico slepim in slabovidnim, popravili tudi za nazaj. Pri obeh popravah sem sama tudi aktivno sodelovala. Komisija za človekove pravice je tukaj z vsemi člani naredila veliko delo. Sprejeta je bila novela Zakona o osebni asistenci, ob čemer se zavedam, da so ob tem še vedno ostala mnoga odprta vprašanja in vsebine, ki jih je potrebno izboljšati v nadaljevanju. Tudi na komisijo se obračajo posamezniki z različnimi pomembnimi vprašanji glede izvajanja osebne asistence. Že zadnjič, ob obravnavi poročila Varuha na komisiji smo se s člani komisije pogovarjali, da bi bilo dobro, da naredimo kakšno sejo komisije prav na to temo. Smo pa tudi dobivali že v preteklosti precej vlog, ki so se nanašale tudi na področje socialnih zadev, kamor sodijo vloge z invalidsko problematiko. Opozarjali so namreč invalidi na to, da se njihova življenjska raven znižuje in da pogosto živijo pod pragom revščine in da je potrebno narediti vse za izboljšanje njihovega položaja, kar opozarja v varuhovem poročilu, tudi za leto 2021, tudi Varuh. Ampak od takrat smo naredili kar nekaj dobrih rešitev v smeri izboljšanja njihovega položaja. Dvignili smo namreč najnižje invalidske pokojnine, ki so še vedno prenizke, ampak v pravo smer, sprejeli smo Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je določil novo višino denarnih prejemkov invalidov, na novo smo določili pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna poškodba nastala zunaj dela in bolezni, dvakrat je bil tudi izplačan solidarnostni dodatek za zaposlene invalide in tiste, ki so upravičeni do nadomestila za invalidnost, v višini 200 in 150 evrov, za 10 % se je zvišala tudi subvencija plače za zaposlene invalide. Varuh človekovih pravic v svojem poročilu opozarja tudi na prezasedenost varovanih oddelkov, kar vpliva na kakovost bivanja vseh stanovalcev. Opozarja, in tudi danes je opozoril, na ponekod grdo ravnanje s stanovalci, kar je še posebej skrb vzbujajoče. V okviru Državnega preventivnega mehanizma je varuh lani obiskal 60 krajev odvzema prostosti. opozarja, da so mnoga priporočila pristojnim institucijam še vedno neuresničena, kar je nesprejemljivo. Ne glede na to, katera vlada je, pa vedno opozarjam, da je potrebno slediti Varuhovim priporočilom, še posebej, ko so ugotovljene kršitve človekovih pravic. Obenem pa morajo organi pri tem medsebojno sodelovati in hitro reševati anomalije, na katere so opozorjeni. Varuh opozarja tudi na nujnost in pomen hitrega odločanja v vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice otrok, zlasti v sodnih postopkih, kjer največji problem predstavlja pomanjkanje sodnih izvedencev. Na to sem pred kratkim postavila tudi poslansko vprašanje pristojnemu ministrstvu in na to opozorila, ker se mi dejansko zdi to velik problem in se mi zdi prav, da Varuh na to opozarja. Seveda Varuh opozarja še na mnoge druge teme v poročilu, izpostavila sem samo nekatere, ostale bodo zagotovo izpostavili še kolegi kolegi poslanci v nadaljevanju razprave. V Slovenski demokratski stranki bomo poročilo Varuha in tudi priporočila Varuha podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava o poročilih in o Predlogu priporočila.

ki posega v obdobje epidemije, ki je gotovo pustilo posledice na celi družbi, najbolj pa seveda na ranljivih skupinah. Posebej sem pogledala področje otrok in ranljivih skupin, med katere sodijo tudi etnične skupine. Najprej. Zelo me je presenetilo, da ne rečem razžalostilo dejstvo, da ste ugotovili, da se med mladostniki in med otroci pojavlja več nasilja in več uživanja alkohola in drog. To mora biti za vse, tako za starše kot tudi za vzgojitelje in učitelje, to se pravi v celem procesu izobraževanja, rdeča luč, da se tem otrokom res posvetimo. Rada bi se vam zahvalila za vašo pozornost etničnim skupinam. Prihajam s področja Dolenjske, kjer živi veliko Romov. Lepo ste napisali, da je treba izboljšati zdravstveno stanje Romov. Na drugi strani ste napisali tudi, da tako pravna kot komunalna neurejenost v romskih naseljih ogrožata uresničevanje tako človekovih pravic pravic romske skupnosti kot tudi svoboščin preostalega prebivalstva, ki živi tam zraven. Videli ste obe strani. Želeli ste opozoriti, da bo treba več sodelovati in da se bo morala vključiti ne samo lokalna skupnost, ampak tudi država. Zapisali ste tudi oziroma priporočili ste Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj prouči, ali bi šlo zagotavljanje otroškega dodatka kot prejemka za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otrok staršem pogojevati z obveznostjo dejanskega osnovnošolskega izobraževanja otrok in v ta namen pripraviti spremembe področne zakonodaje. Vaše priporočilo je ministrstvo za delo v prejšnji vladi tudi upoštevalo in pripravilo paket zakonov, ki bi dejansko omogočili, da bi se staršem, ki ne pošiljajo svojih otrok v osnovno šolo in jim s tem kršijo res osnovno pravico do izobraževanja, odtegnilo denarno plačilo in bi se jim dalo v drugih materialnih dobrinah socialno pomoč, v tistih dobrinah, ki so res potrebne za preživetje slehernega otroka. Kajti v romskih družinah se dogaja, žal, da starši zaradi pomanjkanja izobrazbe in odgovornosti ta denar porabijo za druge stvari in ne doseže svojega osnovnega namena – pomoč otrokom. dostojno življenje, predvsem pa otroke pošiljati v osnovno šolo, ki je z zakonom predpisana, in jim s tem dati pogoj, da se vključijo v normalno življenje, v večinsko prebivalstvo in da nekoč skrbijo sami zase, kar je po mojem največja vrednota. priporočili ste pokazali pravo pot, kako rešiti probleme, ki na področju Dolenjskega obstajajo že zelo dolgo in se po mnenju večinskega prebivalstva in lokalnih skupnosti rešujejo prepočasi. Kot sem rekla, lokalne skupnosti se vsaka na svoj način lotevajo reševanja tega problema. Najbolj poznam seveda delo lokalne skupnosti oziroma občine Novo mesto, ki je tudi s pomočjo prejšnjih vlad zagotovila komunalno opremljenost v naseljih, vendar se žal tam obisk šole otrok ni povečal. Zaradi tega so se župani dolenjske regije, torej župani iz Bele krajine, Posavja in Dolenjske, na pobudo novomeškega župana v ponedeljek, 24. oktobra, to se pravi, to je bilo ta teden, sestali in podpisali prošnjo Vladi in Državnemu zboru. Teh županov je bilo 11, vsi so se strinjali s potrebo, da zakone, o katerih sem prej govorila, ponovno vložimo poslanke in poslanci v sprejemanje in da s tem dejansko nekaj naredimo za otroke iz problematičnih socialnih okolij. Kako zelo problematično je to okolje za otroke, kaže podatek, da je pred leti v Mestni občini Novo mesto, ki šteje 37 tisoč ljudi, končal osnovno šolo le 1 % romskih otrok. K sreči se je zaradi prizadevanja lokalne skupnosti in tudi preteklih vlad v zadnjih štirih letih to povprečje dvignilo na 12 %. Veseli smo tega, vendar je absolutno premalo, da 12 % otrok konča osnovno šolo, ki je z zakonom obvezna, kot sem rekla. Posledica tega, da ti otroci pravzaprav nimajo možnosti končati osnovne šole, je neizmerno nizka zaposlenost Romov na Dolenjskem. Ta znaša zgolj 1 %. To je tisto, kar nas res skrbi, in zato si želimo – in tukaj vas prosim, varuh, da nadaljujete, kar ste začeli, da nadaljujete s spodbujanjem vseh v verigi oblasti, vseh odgovornih, od Vlade, Državnega zbora in tudi do lokalnih skupnosti, da naredijo vse, vse pomeni tudi to, da damo poslanke in poslanci pravno podlago, da bodo lahko institucije, ki delajo na terenu, delale učinkovito, z enim samim namenom, kot sem rekla – da pokažemo bodočnost otrokom iz socialno ogroženih družin, na Dolenjskem jih je veliko, s tem pa damo tudi možnost, da se življenje na teh področjih normalizira. Kajti ne smemo pozabiti, da zaradi tako nizke izobrazbe, zaradi tako visoke nezaposlenosti na teh območjih dostikrat prihaja do kršenja javnega reda in miru, ki kasneje prizadene vse, ki tam živimo, da se vsi mnogokrat ne počutimo varne. In to dejansko ni dobro. Župani so pokazali eno od možnih poti. Prepričana sem, da jim bosta Vlada in Državni zbor sledila. Prepričana sem, da nas boste pri tem podpirali. In na koncu, prepričana sem tudi v dober rezultat. Tega zadnjega si želim sama in vsi tisti, ki živimo na Dolenjskem.

v svojem poročilu omenili tudi hrup v Mestni občini Novo mesto, ker to situacijo zelo dobro poznam, bi vas rada seznanila, da se Mestna občina Novo mesto v vseh postopkih, tudi v teh, ki ste jih vi omenili, trudi, da bi vsi, ki naj bi sodelovali v teh postopkih, dejansko o postopkih bili obveščeni in se tudi na vabila odzvali. Mnogokrat se zgodi, da to ni tako, zaradi tega ker enostavno določena skupina ljudi ne želi sodelovati. Kadar se upravni postopki ne končajo tako, kot si oni želijo, mislijo, da se jim je zgodila krivica. To je seveda njihov pogled. Ker ste omenili konkreten hrup, vam tudi konkretno nazaj povem. Gre za nekaj ljudi, ki jih motijo prireditve na Glavnem trgu v Novem mestu. Glavni trg je namenjen vsem prebivalcem mestne občine Novo mesto in tudi širši okolici. Vsi smo veseli, če nas ljudje obiščejo. Določene skupine ljudi bi nam z upravnimi postopki to rade preprečile. Še naprej sem prepričana, da se bodo na Mestni občini Novo mesto trudili, tako kot do sedaj, da na eni strani vodijo upravne postopke v skladu z Zakonom o upravnih postopkih in da na drugi strani omogočijo vsem prebivalkam in prebivalcem te občine

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani varuh človekovih pravic z ekipo, ministrska ekipa in kolegice in kolegi! To poročilo, ki ga imamo danes na mizi in ga tudi obravnavamo, moram reči, da je iz leta v leto bolj obsežno.

To pomeni več kot 100 strani bolj obsežno. To je pomemben dokaz, da se krepi zavedanje o pomenu neodvisnih institucij. Žal pa je bilo leto 2021 še vedno zaznamovano s koronavirusom in tudi ukrepi, ki so močno posegali v naša življenja, v naše temeljne človekove pravice in svoboščine. Varuh je pripravil tudi povzetek dela, ki obsega kar 48 strani. Vsa ta poročila so so dosegljiva na spletni strani Varuha. Marsikateri državljan in državljanka naj odpre to spletno stran, naj si prebere,

Eno ključno priporočilo, ki ga moram danes prebrati in je tudi v uvodniku Varuha in se dotika tudi nas poslank in poslancev in tudi ostalih politikov in ga je potrebno poudariti na tem mestu in je to stalna naloga, da Varuh ponovno priporoča vsem, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politikom, naj se v svojih izjavah in besedilih, vključno na socialnih omrežjih, izogibajo spodbujanju neenakosti, sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katerekoli osebne okoliščine, ob morebitnih takšnih primerih naj se nemudoma odzovejo in jih tudi obsodijo. Poslancem in poslankam novega sklica Državnega zbora Varuh priporoča, da pri svojem odgovornem delu sledijo tudi Etičnemu kodeksu za poslanke in poslance, ki ga je Državni zbor po letih prizadevanj sprejel 12. junija 2020. Mislim, da je ključno, da to stalno nalogo mi poslanke in poslanci in tudi drugi politiki upoštevamo. Verjamem, da bomo temu tudi sledili.

Čeprav Varuh v svojem poročilu navaja, da je v letu 2021 kršitev teh upadlo, na drugi strani še vedno opozarja, da je vsaka kršitev nedopustna in odveč. Seveda se je največ kršitev nanašalo na enakost pred zakonom, kršenje pravic invalidov, enako varstvo pravic, načelo pravne in socialne države, sodelovanje pri opravljanju javnih zadev, pravice do sodnega varstva, pravice do zdravstvenega varstva, pravice do zdravega življenjskega okolja, o katerem je bilo danes že tudi kar dosti povedanega, tudi področje sodnih zadev, neupravičenega zavlačevanja postopkov. Sama se bom dotaknila zgolj ene slabe stvari pa ene dobre stvari, ker je poročilo zelo zelo obsežno. Slaba stvar je še vedno dostop do zdravstvenih storitev, ki danes žal postaja že skoraj privilegij za bogate. Se bo zelo grdo slišalo, ampak če plačaš storitev, prideš do ustrezne zdravstvene obravnave pravočasno, če je ne, čakaš v dolgih čakalnih vrstah, nekateri žal izgubijo tudi bitko v teh dolgih čakalnih vrstah in jih potem sploh ni potrebno več obravnavati, ker je bila zdravstvena oskrba prepozna. To nas mora prav pošteno skrbeti. To so dolgoletna priporočila Varuha, ki niso upoštevana oziroma se z leti še bolj poglabljajo. Priporočila Varuha temeljijo na tem, da je potrebno zagotoviti zadostno število zdravnikov družinske medicine, medicine dela, pedopsihiatrov, oftalmologov, še posebej pa tudi ni vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni. Če se dotaknem

mislim, da je tudi na nas poslankah in poslancih, da sprejmemo takšno zakonodajo, da državljanke in državljani ne bodo ure in ure sedeli na telefonu, čakali in čakali, da bodo do tega prišli, pa tudi da ne bodo čakali v čakalnicah. Danes vemo, kako je s temi čakalnicami, si že naročen na termin, ampak preden prideš do termina, po vsej verjetnosti že prej obupaš. Prav tako so skrb vzbujajoči podatki o zagotavljanju namestitvenih kapacitet za osebe, ki so zaključile bolnišnično zdravljenje

Zato imamo tu veliko črno piko. Kajti ti ljudje potem prihajajo v domače okolje in tam životarijo in jim enostavno samo dobra sosedska pomoč lahko omogoča normalno in kolikor toliko dostojno življenje. Zato je tudi na tem mestu potrebno narediti korake naprej, da bomo imeli rešitve za te ljudi. Prav tako še ni rešitev za zaposlene, ki na domu varujejo težko bolne ljudi. To je bil v času covida še toliko večji večji razkorak. Predvsem so bile tukaj na udaru ženske. Ženske, ki so opravljale vrsto del v [tistem] času. Bom tako rekla, niso več podpirale treh vogalov, ampak so podpirale kar štiri vogale. Bile so vse, opravljale so svoje delo od doma, bile so učiteljice, vzgojiteljice, potem tudi negovalke, opravljale so gospodinjska dela. Na Na koncu se vprašaš, ali jim je še ostalo sploh kaj prostega časa, da so se iz dneva v dan regenerirale. Resnično se postavlja vprašanje, ženske so v času covida nosile največje breme in posledice na ženskah se bodo pokazale čez določeno obdobje. Varuh v teh opozorilih navaja tudi, da nismo sprejeli ustreznih zagotovitev za pedopsihiatrično obravnavo otrok.

Težave, s katerimi se pa pobudniki obračajo tudi na Varuha, so od nezadovoljstva z zdravstveno oskrbo, kot sem že omenila, čakalnimi vrstami, včasih tudi odnos do zdravstvenega osebja. Ključen se mi zdi tudi poudarek na slabi organizaciji v javnih zavodih. Na področju zdravstva nas vse skupaj čaka izjemno veliko dela. Sprejeti so bili že določeni ukrepi, zakoni, enega bomo sprejemali tudi jutri. Upam, da bodo vsi ti ukrepi, ki jih dajemo v zdravstvo, prinesli in obrodili sadove. Kajti v nasprotnem primeru nam nič ne bo pomagalo, da vlagamo, vlagamo, vlagamo, če ne bo na koncu rezultat pozitiven. Kajti, potrebno je poudariti, pravočasna diagnoza pomeni, da smo lahko bolj zdravi, če pa ni pravočasno postavljena diagnoza, se nam zgodi, da je potem življenje prehitro zaključeno. Če se na drugi strani zgolj še dotaknem te pozitivne stvari, pozitivnega položaja, ki smo ga dosegli v letu 2021 za ženske. Vendarle je prišlo do spremembe Kazenskega zakonika, s široko podporo tudi poslank in poslancev v Državnem zboru v prejšnjem sklicu Državnega zbora. Kazenski zakonik sedaj sledi modelu samo ja pomeni ja. To je zelo zelo pomemben korak na področju spolne avtonomije in razbijanja spolnih stereotipov. Hkrati, kar je ključno, pomeni tudi uresničevanje 36. člena Istanbulske konvencije in prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Tukaj nas Varuh človekovih pravic pohvali, kljub temu da je na področju Zakona o odškodninah žrtvam kaznivega dejanja in tudi na področju preprečevanja nasilja nad ženskami v družbi še neuresničeno priporočilo in imamo tukaj še veliko dela. Vsekakor pa gre na tem mestu iskrena zahvala varuhu in njegovi ekipi, ki so pripravili to poročilo, opozorili tako nas poslanke in poslance kot tudi pristojna ministrstva, da začnemo delati na tem. Vsekakor nam to poročilo pokaže odraz države in naših odločitev, ki jih sprejemamo, ki jih moramo sprejemati s tresočo roko in velikokrat pogledati, kaj bodo bodo prinesle na dolgi rok, saj s svojimi odločitvami posegamo v življenja naših državljank in državljanov. Hvala lepa.